Централната избирателна комисия относно обявяване на Евгени Генчев Будинов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, както и на Иван Стефанов Вълков, за народен представител от Втори изборен район – Бургаски. Във връзка с тези решения, моля поканете господин Будинов и господин Вълков да положат клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.

със своя заповед е разрешил изпращането на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България с въоръжение, снаряжение и екипировка за участие в Многонационално учение на специалните сили на Балканските страни в Република Румъния за периода от 15 октомври 2017 г. до 22 октомври 2017 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 12 октомври 2017 г. с вх. № 703-09-37 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, правя процедура за разместване на седмичната програма, като приетият по реда на чл. 50, ал. 3 Закон за младежта

този Законопроект не е обсъждан от Правната комисия. Правната комисия беше включена в разпределението. След като колегите повдигнаха въпроса, ние прегледахме защо този Законопроект е е разпределен и на Комисията по правни въпроси. Колеги, той не е за младежта. Той е за имоти. При това положение е редно, след като се предвиждат толкова последици, свързани с предоставянето на така наречени „обекти“ на младежки организации, доброволчески организации, от държавата, общините и всички субекти, нека да се направи прецизен вещен анализ. Смятам, че с оглед минималната тежест на младежката тема в този Законопроект, би следвало той да си мине по реда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ:

Предлагате първа точка да бъде това, което предложи господин Филип Попов, а не за разместване на програмата, тъй като в днешната програма не фигурира точка за Законопроекта, за който говорите. Искате да бъде първа точка в днешния дневен ред. Това е предложението. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, във връзка с обсъдено и подкрепено от Председателския съвет предложение парламентът да проведе извънредно пленарно заседание, предлагам да се приеме на основание чл. 48, ал. 3 от от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следното решение: „Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 17 октомври 2017 г., вторник, от 14,00 ч. при следния дневен ред: Точка единствена: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданският процесуален кодекс – Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 7 юли 2017 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и народни представители 10 май 2017 г.; Пламен Христов, Албена Найденова и Полина Цанкова – 12 май 2017 г.; Данаил Кирилов и група народни представители – 30 май 2017 г.; Христиан Митев и група народни представители

обсъждахме да е 13,00 ч., но съвпада с началото на Консултативния съвет по национална сигурност при президента Радев, затова предлагаме да бъде от 14,00 ч. Моля, гласувайте.

Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова на 5 октомври 2017 Г. С Доклада за първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народния представител Данаил Кирилов. Имате думата, уважаеми господин Кирилов. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Христиан Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 5 октомври 2017 г. На свое заседание, проведено на 11 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Симеонов, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова на 5 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на правосъдието: госпожа Десислава Ахладова заместник-министър; от Висшия съдебен съвет: господин Боян Магдалинчев – представляващ ВСС; от Върховния касационен съд: господин Лозан Панов – председател, и госпожа Павлина Панова – заместник-председател; от Прокуратурата на Република България госпожа Мария Шишкова – заместник-главен прокурор. От името на вносителите Законопроектът беше представен от Данаил Кирилов, който посочи, че разпоредбите на Закона за съдебната власт, свързани с командироването на магистрати, създават сериозни затруднения за обезпечаване на нормалното функциониране на органите на съдебната власт и следва да бъдат прецизирани. Той отбеляза, че няма основания за злоупотреби с института на командироването на незаета длъжност, тъй като Законът вече съдържа достатъчно гаранции за своевременното обявяване на свободните длъжности от административните ръководители за заемането им с конкурс, както и гаранции, че командироването се ограничава със срокове и няма да продължи неопределено време. Със Законопроекта се цели отпадането на ограниченията за повторно командироване с цел намаляване на натовареността и равномерно разпределение на работата в органите на съдебната власт. Предвижда се преди извършване на командироването да се взема предвид становище на общото събрание на съдиите от съответното отделение или колегия, в което ще се извърши командироването. Предлагат се и промени, свързани с института на командироване на магистрати в системата на прокуратурата и следствените органи по изключение на незаети щатни бройки, като окръжните и апелативни прокурори да използват тази възможност само в районните прокуратури от своя район, а главният прокурор за всички прокурори и следователи на всички нива на прокуратурата и следствените отдели в страната. Предвижда се разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в органите на съдебната власт да става по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет – в органи от съответното ниво, които не са могли да усвоят свободните си бройки по другите предвидени конкурсни процедури. Въвежда се допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и за служителите в тези структури. Със Законопроекта се въвеждат и промени, които са свързани с необходимостта от прехвърляне на осигурителните партиди на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители от бюджета на Министерството на правосъдието към бюджета на съдебната власт. С предложението се цели да бъде възстановена предходна правна уредба, която следва същността на статута на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители и на устройството на съдебната система. дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Филип Попов, Христиан Митев, Емил Димитров, Крум Зарков и Явор Нотев, както и представителите на съдебната и изпълнителната власт. Всички народни представители и представителите на институциите се обединиха около становището, че промените в института на командироването са належащи и навременни и следва да бъдат подкрепени. В хода на дискусията се обърна внимание на нееднозначната разпоредба на допълнителното възнаграждение само за специализираните юрисдикции. Господин Панов и госпожа Панова заявиха, че предлаганата промяна, отнасяща се до допълнително материално стимулиране за определената категория магистрати, не би била най-подходящият начин за тяхното обезпечаване и би довело до получаването на дисбаланс в работата на останалите магистрати. В отговор на изразените опасения от страна на представителите на Върховния касационен съд, народните представители се обявиха за прецизиране на конкретните разпоредби относно допълнителното възнаграждение между първо и второ четене на Законопроекта. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Този Закон в голямата си част касае възможността магистратите да бъдат командировани, така че на практика системата на съдебната власт да не се задъхва и да може да си върши задачите, които са поставени пред съответните магистрати. Обаче в § 12 и в § 15

на тези магистрати, на тези съдебни служители, които работят в Специализирания съд и прокуратура, като е записано, че Висшият съдебен съвет,

Тук, уважаеми народни представители, се касае, от една страна, за мотивация на тези магистрати, но, от друга страна, се касае за демотивация на други магистрати. Защото, ако критерият и натовареността на магистрата всички знаете каква е натовареността, да речем, в Софийския районен съд, в Софийския градски съд, в прокуратурата също, това ще демотивира тези магистрати. Освен това тук не се касае за възнаграждение в съответствие с ранга на магистрата. Защото този магистрат, да речем, във Върховен касационен съд съдията няма да получава такова възнаграждение, а ще е с по-висок ранг от тези, които са в Специализираната прокуратура или равен на техния ранг, което е несправедливо. На трето място, мисля, че тук ще се получи една вътрешна конкуренция между тези магистрати в Специализираната прокуратура и съд, което ще доведе до едни неясни последици, до едно бързане, не дай си Боже, част от от критериите да бъдат и осъдителни присъди, това е изключително опасно. В тази насока бяха и всички становища на поканените в Правна комисия представители на съдебната власт. Следва да направите промени в § 12 и § 15, а по отношение на § 15 аз не виждам защо пък съдебните служители в Апелативен специализиран наказателен съд и прокуратура тук се касае за съдебните служители, също ще имат право на този бонус? С какво те се различават по отношение на натовареност със служителите в районния или градски съд? Напротив, дори там те са много по-натоварени. На следващо място, тук се касае не за съставомерност, за тежест на делото, на престъплението, а се касае единствено и само за субект, който е извършил това деяние, това престъпление. Защото подсъдни на този Специализиран съд, знаете това, което го направихте с оглед субекта, са определени лица, заемащи определени длъжности, да речем, кмет на община, народен представител и така нататък. И само заради това нещо на тези магистрати трябва да им се дава допълнително материално стимулиране за резултатност. Тоест, казвате им, че трябва да ги осъдите тези хора, защото ще получите съответното възнаграждение, на всяка цена. Мисля, че това е изключително опасно и поради тези причини ние няма как да подкрепим този Законопроект. В останалата част нямам

Не виждам реплики. Изказване – господин Кирилов, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз искам да представя накратко проблематиката, която разглеждаме в настоящия Законопроект. Тя се явява естествено продължение от две предходни законодателни действия на Четиридесет и третото народно събрание През миналата календарна година, както знаете, ние извършихме съществено изменение на Закона за съдебната власт в много аспекти, които касаят статута на магистратите. тях беше свързан с рязкото ограничаване на възможността магистрати да бъдат командировани. Давахме си сметка в това изменение, че при толкова радикална мярка съществува известна опасност да се ограничи, да се влоши възможността за динамика на кадрите вътре в съдебната система. Но този акт беше крайно необходим, за да се преодолеят съмненията и притесненията, че институтът на командироването се използва, казвам го директно, за лични цели или за скрито кариерно израстване на определени предпочетени или фаворизирани магистрати. Понастоящем онова изменение, смятам, че породи желания ефект. При всички положения магистратурата определено свързва преместването на друга позиция с провеждането на конкурси. Същевременно другото съществено законодателно изменение беше пък от тази година – беше от края на лятната сесия, когато изменихме Наказателнопроцесуалния кодекс и възложихме на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура

Тази промяна непременно – и тогава си давахме сметка за това, ще доведе до претоварване на специализираните съдилища и Специализираната прокуратура. И тогава възприехме, че ако промяната бъде одобрена от парламента, то ние ще извършим последващите действия в двете посоки – в посока на кадровото обезпечаване и в посока на ресурсното обезпечаване. Предложението, което е на Вашето внимание, дава възможност за решаване на кадровия въпрос и за щатно окомплектоване на тези служби служби на съдебната система със съответните магистрати. Всички имаме консенсус по това. Законопроектът е подписан от четирите парламентарни групи. Единствено колегите от „БСП за България“ се въздържаха да подпишат и да се присъединят към този Законопроект. По въпроса, който преди малко колегата Филип Попов коментира и който подробно обсъдихме в заседанието на Комисията по правни въпроси. Вижте, това предложение в § 12, съответно и в § 15, то следваше логиката на дебата. Ще кажа на кой дебат. За да стигнем до този Законопроект Правна комисия покани ръководителите на всички апелативни съдилища, на всички апелативни прокуратури, представителите на Върховния

се постави въпросът и за ресурсното обезпечаване, затова че в наказателно-правната материя за наказателния съдия действа принципът, който е установен в наказателния процес, тоест един съдия участва непрекъснато в едно дело от началото до неговия край заради изискването за лично и непосредствено възприятие на всички доказателства в наказателния процес. По тази причина, ако командироваме наказателен съдия, той в един момент ще се окаже двойно натоварен. Той ще трябва да продължи всичките дела, които е водил на основното си работно място и към този обем дела да прибави още един обем дела – тези, които ще завари на новото място, където ще отиде. в този случай обемът на натовареността на този съдия става поне двойно по-голяма, а вероятно и много по-голям. По тази причина пък за магистратите отсъства мотив да искат такова командироване. Напротив, по-скоро възниква обратното – реакция на противопоставяне, на нежелание да се пристъпи в този режим на командироване. По тази причина в рамките на този дебат възникна това предложение. В дебата на Правна комисия ние изрично посочихме, че това не става случайно, че това допълнително възнаграждение не става на глава, на калпак, на калпак, а по правила за индивидуална оценка, които следва да приеме и да прилага Висшият съдебен съвет. Но, уважаеми колеги, по този въпрос след като има дебат и за да няма ревност и вътрешно противопоставяне в рамките на съдебната система, нека да използваме времето между първо и второ четене и да предложим най-доброто решение по отношение на въпроса за едно едно такова, няма да го наричам „стимул“, това си е обезщетение за двойна работа. Моля в този анализ също така и добросъвестно да съобразявате и предходното предходното изречение в ал. 6 на чл. 233, където изрично се казва: „Въз основа на степента на натовареността на съответния орган на съдебната система, може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор и следовател“. Колеги, тази възможност и сега я има. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики към изказването на господин Кирилов? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Байчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, днешният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт е едно следствие от приетите промени, които ние сме направили в това Народно събрание, в НПК, НК и още няколко други закони, като разширихме обсега на прокурорската компетентност и правомощия, а също така и увеличихме наказателно отговорните лица пред Специализирания съд. Това хипотетично ще доведе до увеличение на работата на Специализирания съд, вероятно ще се стигне и до практическата такава дейност и увеличение, но все пак искам да разгледаме два аспекта, а именно: така наречените „бонуси“ за магистратите от Специализирания съд. Боя се, че това ще доведе до една нова висша каста магистрати, които ще получават възнаграждение само и единствено срещу положителен резултат, а именно осъдителна присъда, която трябва да бъде спрямо наказателно отговорните лица, тоест, ние предварително залагаме бонус и то паричен, като предполагаме някаква незаинтересованост или безпристрастност на съдиите. Двете неща взаимно си противоречат и ще доведе до демотивация при останалите съдии в районен и окръжен съд. Аз не виждам с какво един районен или окръжен съдия ще работи по-малко или ще работи по-некачествено, че да не получава такова възнаграждение. Второ, бих казал, че съдиите в окръжния съд работят със същата и по-голяма натовареност от съдиите и прокурорите в специализирания съд и делата от фактическа и правна сложност са не по-малко, или пък с не по-малка такава сложност, за да бъдат те пренебрегнати и да не получават такива бонуси. От друга страна, също искам да обърна внимание относно командироването, което се прави с цел изравняване натовареността в различните съдебни райони. Това донякъде е така. Но така предложените кодифицирани норми дават възможност за избягване на конкурсното начало и състезателното начало, дават възможност за скрито кариерно израстване на база командироване на магистрат в друг съдебен район. Конкурсното начало е поставено и цели най-доброто в съдебната система, чрез него да бъдат заети бройките от най-добрите юристи. Но какво се получава? Командироването върви не само към най-натоварените райони, но и към такива, които имат свободни щатни длъжности. Там се провежда един конкурс, заема се от даден магистрат и впоследствие той бива командирован в другия натоварен район, където също има свободна бройка. Бих искал тези два казуса, които в момента разгледах, нормите, които се предлагат, да бъдат прецизирани, за да можем ние от опозицията да ги подкрепим, тъй като ние сме принципно за промените, но имаме възражения само относно тези два казуса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Байчев. Реплики?

Преминаваме към първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 754-01-69, внесен от Хамид Бари

Уважаема госпожо, Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура – с оглед срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта, който беше гласуван сега като първа точка в дневния ред, да

доклада на Комисията по бюджет и финанси.

На заседание, проведено на 6 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите и директори на дирекции в същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник-министър Петрова, която изтъкна, че основните мотиви за изготвянето на Законопроекта са свързани с необходимостта от прецизиране и доразвиване на Нормативната уредба в следните направления: фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси. По първото направление се предлагат промени, свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите – членки във връзка с диалога с ЕК в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. Тъй като средносрочната бюджетна прогноза, респективно актуализираната, която представлява мотиви към Законопроекта за държавния бюджет, е основен национален бюджетен документ на правителството, се въвеждат допълнителни изисквания за разширяване на обхвата и съдържанието ѝ. Предвижда се включването на информация за основни показатели на сектор „Държавно управление“, в това число разчети при непроменени политики и такива, отразяващи фискалния ефект от предвижданите нови политики върху сектор „Държавно управление“. Залага се изискване да бъде представена информация за влиянието от дейността на предприятията, попадащи в обхвата на сектор „Държавно управление“ върху салдото и консолидирания дълг на сектора. Предвижда се също прогнозата да съдържа информация за условните задължения, които са риск за стабилността на публичните финанси. Въвежда се и изискване за изготвяне на анализ на чувствителността на прогнозите спрямо потенциални рискови сценарии. Въвежда се изискване Министерството на финансите да прави съпоставка, освен на актуалната си макроикономическа, така и на бюджетната си прогноза, с тази на Европейската комисия, както и да се аргументира при наличие на съществени разлики. Заложена е и възможност прогнозите за основни бюджетни показатели да могат да се сравняват и с тези на други независими организации. Прецизирани са разпоредбите относно процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към Законопроекта за държавния бюджет. По второто направление се предлагат промени в частта за общините, които касаят основно регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет. Определят се изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения, като се посочва редът, по който се правят промените, както и компетентните органи. Доразвива се и се прецизира уредбата относно общините с финансови затруднения с цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност. Третото направление е свързано основно с предложенията, с които се създава трайна уредба на материя, свързана с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, която досега е уреждана с годишните закони за бюджета. Също така е предложена и регламентация, с която се конкретизира прилагането на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в контекста на управлението на публичните финанси, както и произтичащите от това промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в Закона за държавния дълг, в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Всички тези промени са свързани с изводите и заключенията и препоръките на протеклия в началото на тази година преглед на актуалното състояние на финансовия сектор, извършено съвместно със След представянето се проведе дискусия. Народният представител Георги Търновалийски изрази становище относно промените, свързани с взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети, а именно, че отново се дава възможност да се променят бюджетите и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет без Народното събрание. Това би влязло в противоречие с мотивите относно целта общините да спазват бюджетната дисциплина, да подобряват отчетността и да предоставят реалистични прогнози в процеса на бюджетното планиране. Господин Търновалийски пожела да бъде пояснено дали предлаганите промени означават, че ще се предоставя ликвидна подкрепа на банки и по какви критерии ще се преценява предоставянето на такава подкрепа и какво налага включването на такива текстове. Той настоя за уточняване на разликата в понятията „основни бюджетни взаимоотношения” и „бюджетни взаимоотношения”. Народният представител Дора Янкова изрази мнение, че не е унифициран подходът към първостепенните разпоредители с бюджет и е необходимо да се даде определение на понятията „Обща субсидия” и „Целева субсидия”. Заместник-министър Петрова даде следните подробни пояснения на поставените въпроси и мнения: По отношение взаимоотношенията с общините и по-точно становището за подчиненото отношение на общините спрямо първостепенните разпоредители – това би могло да се дискутира, становището в периода между първо и второ четене и да се консолидират мненията. По отношение понятията „основни бюджетни взаимоотношения” и „бюджетни взаимоотношения” бе уточнено, че в „бюджетните взаимоотношения” се съдържат и „основните бюджетни взаимоотношения. Разширяването на понятията се прави с цел по-голяма прозрачност и систематизиране на процеса, считайки, че основните дейности на общините следва да се регламентират с бюджета и да се одобряват от Народното събрание. Поясняват се допълнителните дейности, които са извън основните и са свързани с прилагането на политики, затова се внася разпоредбата, касаеща механизма на взаимоотношенията при изпълнението на области и на политики. По отношение на разпоредбите, които касаят осигуряване ликвидна подкрепа за банки и за БНБ. Това произхожда от заключенията от прегледа на финансовия сектор, осъществен от Международния валутен фонд и Световната банка. Една от препоръките е осигуряване на така наречената „Мрежа за сигурност” в екстремни случаи, когато една банка изпада във временно затруднение, без да е застрашено нейното функциониране. В този случай на необходимост от предоставяне на временна ликвидност, трябва да има механизъм за бързо действие, където БНБ, в ограничението си на действие в Паричен съвет, не може да предостави ликвидност, освен тази която е разписана по Наредбите на БНБ. Именно тогава държавата би могла да предостави някаква временна гаранция срещу ликвидната подкрепа, която се осигурява от БНБ. Тази норма не избягва правилата за държавна помощ. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 14 народни представители, „против” – 7 народни представители, без „въздържали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

внесен от Министерски съвет На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерския съвет на 29 В заседанието на комисията взеха участие госпожа Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище", госпожа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините" и госпожа Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна" в Министерството на финансите. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Жени Начева. Предложените промени в Законопроекта са насочени към прецизиране и доразвиване на нормативната уредба в три основни направления – фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси. Промените, предложени в първото основно направление – фискални правила и бюджетна процедура, са свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите членки във връзка с диалога с Европейската комисия в в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. Предвидено е разширяване на обхвата и съдържанието на средносрочната бюджетна прогноза с включване на допълнителна информация за основни показатели в сектор „Държавно управление". Предлага се прецизиране на процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към Законопроекта за държавния бюджет. Предложените промени в частта за взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети са свързани с обособяване на основните взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет. С промените се определят изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения, като е посочен редът за това и компетентните органи. Промените, свързани с прецизиране на уредбата относно общините с финансови затруднения, са насочени към ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност и засилване на финансовата дисциплина при изпълнението на общинските бюджети. Предложени са и промени, с които се създава трайна уредба на материята, свързана с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, която към настоящия момент се урежда с годишните закони за държавния бюджет за съответната година. В Комисията са предоставени становища на Фискалния съвет и на Националното сдружение на общините в Република България, в които се изразява принципната подкрепа към Законопроекта. В становището на Националното сдружение на общините в Република България са направени и конкретни бележки и мотивирани предложения за промени в отделни разпоредби на Законопроекта, като са изразени резерви по отношение на ефекта от предлаганите промени за изравняване на някои условия и ограничения в случаите на вземане на решения за ползване на временни безлихвени заеми при временни касови разриви с тези за дългосрочния общинския дълг. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха несъгласие с част от промените, свързани с взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети и обърнаха внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби от Законопроекта в съответствие с изразеното становище на Националното сдружение на общините в Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа – "за", 6 гласа – против" и 1 глас – "въздържал се", предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение

На заседанието присъства госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, която представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Тя посочи, че основните мотиви за изготвянето на Законопроекта са свързани с необходимостта от прецизиране и доразвиване на нормативната уредба в следните направления: фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси. По първото направление се предлагат промени, свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията на бюджетните рамки на държавите членки във връзка с диалога с ЕК в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства. По второто направление се предлагат промени в частта за общините, които касаят основно регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет – обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със Закона за държавния бюджет на Република България, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет.

По този начин се разширява възможността за инвестиране на средства на фонда и в други финансови инструменти на БНБ, като се предлага освен в депозити и сметки, средствата на Фонда да могат да се влагат и в заеми на БНБ и ценни книжа, емитирани от нея. Също така се предлагат изменения и допълнения в Закона за Икономически и социален съвет, свързани с прецизиране на текстове, основно свързани с използваната терминология в Закона за публичните финанси. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържали се“, Комисията по труда и социалната

Заповядайте, господин Търновалийски.

Формалният повод за предложените промени в Закона за публичните финанси и според мотивите на вносителя е адресиране на констатирани от Европейската комисия неточности по отношение транспониране на Директива 2011/85 на Съвета на Европа. Предложените промени обаче са опит за решаване и на други проблеми, които са създадени в годините или при самото въвеждане на Закона за публичните финанси през 2014 г. Можем да ги разделим най-общо, така както е и според мотивите на вносителя, в три направления. Първото направление е „Фискални правила и бюджетни процедури“. Именно тук са отразени препоръките на Европейската комисия по отношение на транспонирането на Европейската директива. С тези промени се решава един доста наболял и сериозен проблем, тъй като с въвеждането на Закона за публичните финанси през 2014 г. беше въведено изискването министерствата да изготвят програмно своите бюджети. Този процес за съжаление през годините беше изпълняван напълно формално и с новите правила се цели да се прекрати формалността на този процес и то да бъде изпълнено със съдържание в бюджетния процес. За да се постигне това обаче, ще е необходимо като приложение към Закона за държавния бюджет, който ще бъде внесен съвсем скоро, да бъдат разписвани например капиталовите разходи, различните субсидии, другите трансфери и така нататък. Това не се прави, за което ние много пъти сме апелирали от тази трибуна при приемането на предходните бюджети за години. С това се цели, и ние вярваме, че ще се постигне изискването от Директивата за по-висока степен на бюджетна прозрачност и прозрачност в бюджетния процес като цяло.

Сега тези текстове се променят срамежливо, но въпреки това проблемът не се решава, отново се заобикаля и отново зад гърба на Народно събрание се прави опит да бъде прекрояван държавният бюджет именно в частта взаимоотношения държавен бюджет – бюджет на общините. Бюджетните взаимоотношения имат особено важна конституционна значимост. Точно поради това Конституцията им признава конституционен статут. Конституцията определя изключителната компетентност на Народното събрание за определяне и регулиране на бюджетните взаимоотношения между държавния бюджет и бюджета на общините чрез Закона за държавния бюджет или друг закон. Тук отново чрез чл. 55а се прави опит да се заобиколят тези изисквания на Конституцията. Много странно защо е казано, че тези взаимоотношения ще бъдат регулирани и променяни на основание разпоредбите на Раздел ІІ, Глава осма от Закона за публичните финанси, който, забележете, изключва бюджета на общините. Мотивирате това предложение с необходимостта на общините да се предоставят допълнителни средства за изпълнение на конкретни програми, проекти, дейности. Много странно: уж с промените в Закона целим да дисциплинираме общините, да стимулираме програмното бюджетиране, да спазваме бюджетната дисциплина, подобряването на отчетността и предоставянето на надеждни и реалистични прогнози в процеса на бюджетното планиране, а тук стимулираме общините в процеса на изпълнение на бюджета да предоставят искания за покриване на програми, проекти и дейности. С предлаганите промени също така не се унифицира подходът към първостепенните разпоредители, в това число общините, по отношение фискалните правила и показатели. Това беше прието от Министерство на финансите и се надявам, че между двете четения ще бъде регулирано. То беше записано и прочетено в Доклада. Третото направление е по отношение на трайна уредба на отношенията, свързани с банковото обслужване, и на системата на единната сметка и съгласуването на свързаното законодателство. Тук така, както беше казано и в Доклада, в Комисия обърнах внимание на чл. 154, ал. 23, където е дадена възможност на министъра на финансите да може да придобива от името на държавата финансови активи при прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна финансова подкрепа. Зададох въпросите: защо сега се прави; защо няма критерии, по които министърът на финансите ще дава тази ликвидна подкрепа?

Процедурата по отпускане на тази ликвидна подкрепа била в Закона за преструктуриране на Смятам, че ако това е така, то трябва да бъде записано в Закона и да има препратка, че процедурата по отпускане на ликвидна подкрепа е по реда на този закон. Ако това наистина е така, очаквам между първо и второ четене то да бъде записано, за да е ясно по коя процедура ще бъде оказвана тази ликвидна подкрепа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски. Реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За пореден път в този парламент с транспонирането на европейска директива в български закон се вкарват под сурдинка текстове, които, меко казано, будят недоумение. Това вече е Ваша практика, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство. Зная, че и този път няма да ни чуете. Няма как да подкрепим Законопроект, с който се погазват принципите на местното самоуправление и Европейската харта за местно самоуправление. Символично съвпадение е, че това става точно в дните, в които българските общини отбелязват своя празник, и поне в тези дни очакват някакъв жест на партньорство от държавните институции. С този Законопроект се отнемат общински права, отвоювани с дългогодишни усилия от местните власти, има отстъпления от постигнати законоустановени нива на диалогичност с както и правото на Сдружението да защитава интересите на общините в тяхната цялост по отношение проекта за държавния бюджет. Предвиденото в § 18 ползване на и без това мизерните приходи с инвестиционен характер на общините за погасяване на временни безлихвени заеми е прецедент. Текстът на § 19, с който се въвеждат допълнителни забрани за общините с финансови затруднения, е в абсолютно противоречие с чл. 4, от Европейската харта за местно самоуправление, който гласи: „Правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, поначало трябва да бъдат пълни и неограничени. Те могат да бъдат оспорвани или ограничавани от друга власт – централна или регионална, само в рамките на закона“. Зад загрижеността за финансово оздравяване на българските общини Вие, уважаеми дами и господа, се опитвате да поемете на ръчно управление местното самоуправление и да го поставите в зависимост. Това ще доведе до блокиране на основни дейности и пълна липса на каквато и да е възможност за неотложни разходи, дори и при временно отклонение, и то само по един от показателите за финансови затруднения. За каква самостоятелност на общините говорим, когато в такива случаи ще трябва на колене да се молят за милостиня на държавата?! Отново ще Ви цитирам Европейската харта за местно самоуправление: „Отпускането на субсидии не трябва да засяга основната свобода на органите на местно самоуправление да определят политиките си в рамките на своите правомощия“. Ясно е, че няма как да подкрепим такъв Законопроект. Смятаме, че щетите, които той ще нанесе на българските общини, ще бъдат непоправими. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики към изказването на господин Иванов? Няма. Други изказвания? Господин Бойчев, заповядайте. Госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Колегите изразиха основните ни забележки относно приемането на предложения Закон за публичните финанси. Ще си позволя и аз да кажа няколко думи. Българската социалистическа партия внесе конституционна жалба за приетия Закон за публичните финанси през миналата година. Това по никакъв начин не осмисли поведението на управляващото мнозинство, излъчило това правителство. Напротив, с проекта, който ни се предлага в момента, не само че няма преразглеждане на тези постановки и принципи, които бяхте предложили в Закона за публичните финанси, а напротив, дори продължавате в тази порочна и ги доразвивате с новия предложен чл. 55а, който по изключителен начин дава правомощия на изпълнителната власт да се разпорежда с бюджетните взаимоотношения на общините. Трябва много ясно да се каже, че бюджетните отношения имат основен и съществен характер и затова са уредени в българската Конституция. Там много ясно е казано кой приема бюджета на страната и това е Народното събрание. Няма как Народното събрание да делегира тези свои правомощия, дадени му от Конституцията, и да ги прехвърли на Министерския съвет. Няма как такъв тип бюджетни взаимоотношения да бъдат осъществявани с поднормативни актове, с актове от поднормативен характер.

ще бъдат стимулирани и на партиен признак ще получават субсидии, а за всички останали няма да има – нещо, на което сме свидетели, включително и тази година, когато с постановления на Министерския съвет се разпределят десетки милиони средства, без да е ясно на какво основание, без да е ясно какъв ефект и какви цели се постигат, давайки средства на определени общини, които в голямата си част са представители на Вашите кметове. Срещу това възразяваме ние. Конституцията много ясно казва, че Народно събрание е органът, който определя бюджетните взаимоотношения и техния размер. Конституцията много ясно казва, че местното самоуправление и общинските бюджети не са част от държавния бюджет, а са самостоятелни и като такива изпълнителната власт няма право и правомощия да се намесва в тяхното приемане, изпълнение и контролиране. Това е основен принцип, срещу който левицата възразява. Той общоприет от всички като посока на децентрализация, която сме декларирали нееднократно, но Вие с правителството на Бойко Борисов 3 ежегодно го погазвате и се опитвате да контролирате и подчините местната власт само и единствено за политическите цели, които преследвате. Благодаря Ви. (Единични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

Господин Бойчев, Вие пропускате икономическите обръчи. Пропускате да споменете, че по този начин се гарантира финансирането от страна на управляващата партия на родово-общинния строй в България, който вече се появява: родове управляват общини. Това всъщност е опасното, защото освен политическото подчинение, за което Вие говорите, има огромна опасност този

Не виждам. Господин Бойчев, дуплика ще има ли? Благодаря за репликата, господин Ерменков. Мисля, че бях ясен, но ще доразвия това, което Вие казахте. В основата на този порочен модел на управление на страната, на който сме свидетели,

финансов ресурс. Именно възможността на Министерския съвет в рамките на бюджетната година извън гласуваните от тази зала параметри в националния бюджет да разпределя по свое усмотрение финансови ресурси към

това се видя по брутален начин, господин Ерменков, за съжаление. Стигна се дотам дори органи на социалния патронаж да бъдат вкарвани в политическа употреба, за да се печелят избори.

Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20,

Госпожо Савеклиева, може би Вие? Не виждам господин Кънев. Заповядайте.

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 702-01-16, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Със Законопроекта се намалява административната тежест чрез премахване на изискването за предоставяне на някои документи на хартиен носител, прецизират се текстове, с цел еднозначното им тълкуване, оптимизират се част от съществуващите административни процедури. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 15 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба,

Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната,

процедура – заповядайте, госпожо Савеклиева. Уважаема госпожо Председател, правя процедура за така приетия на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба срокът между първо и второ гласуване да бъде три дни. Благодаря, уважаема госпожо Савеклиева. Гласуваме току-що направената процедура. Гласували

кой ще ни запознае с Доклада за второто четене? Може би ще ни стигне времето само за заглавието или за допуска.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

предложени от Комисията. Гласували 114 народни представители: за 112, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието, а с това и наименованието, първи и втори параграф

Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Светла Бъчварова и Иван Иванов, което Комисията не подкрепя. Гласували

Подлагам на гласуване предложението, което ни предлага Комисията за § 3, което е подкрепено от Комисията.

Подлагам на гласуване подкрепения § 4 от Комисията.

5 има предложение от народните представители Светла Бъчварова и Иван Иванов, подкрепено от Комисията. Предложение от народния представител Имрен Мехмедова, подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5 в чл. 36, ал. 2 думите „10-дневен” се заменят с „30-дневен”.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

отсъстващ краен срок за внасяне на необходимите документи. Все пак искам да защитя пред народните представители предложения от нас 15-дневен срок, защото той е доста по-дисциплиниращ

Не, първоначално, госпожо Стоянова, нямаше никакъв срок и пишеше „разумен срок“. Сега Комисията е възприела варианта „30-дневен срок“. Но все пак искам да защитя 15-дневния срок, който мисля, че е доста по-дисциплиниращ от 30-дневния и и би накарал бенефициентите да извършат необходимите дейности, които са свързани с предоставянето на съответните документи пред управляващия орган. Призовавам колегите народни представители да подкрепят нашето предложение – именно за 15-дневен срок. Заповядайте, госпожо Стоянова, за реплика. няма да са достатъчни бенефициентите да се снабдят с документи, ако е необходимо, от НАП и ако тези бенефициенти по една или друга причина имат някакви задължения, им трябва техническо време в НАП – или да си ги заплатят и да бъдат отразени в системата, или да поискат разсрочване на тези задължения и да го получат, за да може да получат удостоверение за липса на задължения. Това беше причината срокът, който Вие предлагате, от 15 дни да стане 30 дни. Както и да твърдите, че този срок е по-малко дисциплиниращ от 15-дневния, аз смятам, че това е в интерес на бенефициентите. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Дуплика ще има ли, господин Иванов? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова! Все пак целта, която ние имахме, е постигната. Очевидно сте се вслушали в дебатите, които се водиха на първо четене – в крайна сметка ще бъде сложена някаква горна граница, някакъв срок за подаването на документи. Дали ще бъде този 15-дневен срок, или 30-дневен, залата ще реши. Важното е, че Вие се вслушахте в гласа на опозицията и приехте като

бяха чути конструктивните наши предложения, за да има един дисциплиниращ срок. Както казахме и в самото начало – на първо четене, тези рамки, които бяха поставени – „разумен срок“, ще създадат доста

заяви от трибуната – в чл. 36, ал. 2 числото „10“ се заменя с числото „15“. Редакционна поправка.

Параграф 5 по Доклада на Комисията е приет. Моля да гласуваме параграфи 6, 7, 8 и 9, както ни ги представя Комисията, подкрепени от същата.

се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „Чл. 75. (1) Финансовата корекция се извършва от плащания по проекта, в които са включени засегнатите от нарушението разходи. Когато решението за определяне на финансовата корекция е издадено след съответното плащане, финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок, а за програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз в 30-дневен срок.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

§ 12: „§ 12. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1 се създава т. 8: „8. „Национално съфинансиране“ е съфинансиране, осигурено чрез трансфер от централния бюджет съгласно чл. 60, т. 2 от Закона за публичните финанси.“ 2.

се 2. Параграфи 11 и 12 по Доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Колеги,